Колеги, ще Ви запозная с Програмата за работа на Народното събрание за 28 – 30 юли

за незаконно подслушване на политици и граждани. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители. 2. Прекратяване правомощията на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Внесено искане от Илко Желязков за предсрочно прекратяване на правомощията му. Прекратяване правомощията на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Внесено писмо от председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори с приложено заявление от Стефан Белчев. 4. Проект на решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събрание за 2021 г. Вносители – Виктория Василева и група народни представители. Изслушване на Стойчо Кацаров – служебен министър на здравеопазването, на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно подготовката, която се извършва в здравната система за посрещане на евентуален скок в заболеваемостта от ковид през есента и какви мерки предприема Министерството на здравеопазването за преодоляването на проблемите в ръководствата на лечебните заведения, дискутирани широко в последно време, вносители – Георги Михайлов и група народни представители, и относно ваксинационната кампания срещу COVID-19 и готовността на здравната система за справяне с нова вълна на Sars-cov-2, вносители – Десислава Атанасова и група народни представители. 6. Изслушване на министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров

Изслушване на служебния министър-председател на Република България Стефан Янев на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно завареното от служебното правителство финансово и икономическо състояние на държавата. Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители – точка първа за четвъртък. 8. Изслушване на заместник министър-председателя Атанас Пеканов на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно Плана за възстановяване и устойчивост, промените, направени от служебния кабинет по плана, и готовността за внасяне в Европейската комисия. Вносители: Мая Манолова и група народни представители – точка втора за четвъртък. Изслушване на министъра на икономиката Кирил Петков на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно Българска банка за развитие – състояние на банката и стратегия за развитието с основна мисия да помага на малките и средни предприятия. Вносители: Мария Капон и група народни представители – точка трета за четвъртък. 10. Изслушване на председателя и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране

за регулаторния период 2022 – 2026 г. Вносители: Мая Манолова и група народни представители – точка четвърта за четвъртък. 11. Изслушване на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно състоянието на нивото на миграционния натиск и нелегалната миграция на територията на Република България за периода на служебното правителство – точка първа за петък. 12. Парламентарен контрол по чл. 95 – 107 от Правилника за

за включване на Проект на решение за изискване от главния прокурор на Република България за внасяне в Народното събрание на Доклад за прилагане на Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство за периода 1 януари 2020 г. – 30 юни 2021 г., и изслушване на главния прокурор по реда на чл. 90 от Правилника за организацията и

Господин Иванов, сега ще подложа Вашето предложение на гласуване, но преди това моля да уточните, ако се приеме, коя точка от дневния ред предлагате да бъде?

Предложението се приема като точка след приключване на изслушванията в утрешния ден. Преминаване към полагане на клетва от народен представител. Моля, поканете госпожа Антоанета Стефанова.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия

Ще Ви прочета няколко съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения в периода 22 – 27 юли 2021 г.: Проект на решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събрание за 2021 г. Вносители – Виктория Василева и група народни представители. Осми годишен доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2020 г. Вносител – Министерският съвет. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. Вносител – Министерският съвет. Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. Вносител – Министерският съвет. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Вносител – Мая Манолова-Найденова и група народни представители. Национална стратегия за младежта 2021 – 2030 г. с приложен Проект на решение. Вносител – Министерският съвет. Проект на решение за създаване на Временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства за прилагането на СРС от МВР по отношение на български граждани, участващи в предизборната кампания и изборния процес за Четиридесет и честото народно събрание. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители. Отчет за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори през 2020 г. Вносител – Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Законопроект за допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносители – Мария Капон и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Вносители – Мария Капон и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Вносители – Мая Манолова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители – Мария Капон и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители – Мария Капон и група народни представители. Проект на решение за внасяне на Доклад от главния прокурор на Република България. Вносители – Христо Иванов и група народни представители.

Проект на правилник за организацията и дейността на Четиридесет и шестото народно събрание, изработен от натоварената с тази задача Временна комисия. Срокът за писмени предложения е до 18,00 ч., петък, 30 юли 2021 г.

използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г., срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии

Благодаря Ви, госпожо Председател. Моля да поставите на гласуване включването на камерите на БНТ 1 и на БНР. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Първата седмица от това Народно събрание изтече. Протече един цикъл от разговорите, които бяха инициирани, от нашите колеги от „Има такъв народ“ във връзка със съставянето на правителство. Ние считаме, че след заседание на нашата парламентарна група е редно да дадем своята гледна точка към това как върви процесът. Задачата за съставяне на правителство в този фрактуриран парламент – с толкова много разделителни линии и с такава сложна политическа аритметика и геометрия, очевидно е сложна, но ние сме обещали на нашите избиратели. Мисля, че цялото общество очаква да бъде формирано не какво и да е правителство и не на всяка цена, а правителство, което наистина може да промени България, правителство, което може да трансформира, и ключовото понятие тук за нас е корупцията. Корупцията е това, с което това правителство трябва да може да се справи. За нас това ще бъде тест как да оценим дали правителството заслужава подкрепа или не. Корупцията е предпоставка за провеждането на всички останали политики в България. Казват ни го от Европейската комисия, когато ни връщат бележки по Плана за възстановяване и устойчивост – там се поставя ребром темата за борбата с корупцията и реформата в правосъдието. Казват ни го международните инвеститори, включително и в обобщението на Държавния департамент, където 24 пъти се повтаря думата „корупция“. Не знам защо Борисов чете оценките на агенция „Фич“, а не вземе да прочете този доклад? Това ще е много интересно, между другото. Казват ни го нашите партньори от Съединените щати с интервенцията по „Магнитски“, защото корупцията в България не е просто въпрос на инвестиционен климат, не е просто въпрос на спиране на краденето на еврофондове и на бюджетни средства – корупцията е фундаментален проблем на националната сигурност, корупцията разрушава институциите, разрушава републиката. именно тази тема като крайъгълен камък на нашия подход по отношение на съставянето на правителство. Казват ни го, между другото, и най-важното, онези български граждани, които избират да не инвестират своето бъдеще в България и напускат страната. Ние ще подкрепим и ще работим за правителство, което може да се справи с този проблем. Колегите от „Има такъв народ“ инициираха поредица от разговори, за което ние благодарим и оценяваме високо, но на този етап това са просто разговори те не са насочени към постигане на споразумение. Тези разговори се водят, без да има обявени имена, за да можем да оценим дали заявките, които се правят, първо, са твърд политически ангажимент, и, второ, до каква степен хората, които се предлагат, всъщност могат да реализират тези заявки, защото това в крайна сметка опира до човешкия фактор. На трето място, това, което трябва да отбележим, е, че в разговорите беше включено „Движението за права и свободи“. Никой няма да бъде учуден, че това не е нещо, на което ние от „Демократична България“ ще погледнем и това е сериозен проблем. Ние многократно призовавахме: формулата за бъдещото управление да стъпва на ясна воля за това да се осигури управлението, а не просто правителството, защото управлението е процес, а правителството е просто състав на кабинет, който еднократно се гласува; на управлението да му се осигури възможност да прилага една решителна програма, с личен състав, който може да я предложи и в парламентарна конфигурация, която може да осигури дистанция от ГЕРБ и от „Движението за права и свободи“. Няма никакво съмнение, че за ГЕРБ и за „Движението за права и свободи“ са гласували стотици хиляди български граждани, чийто вот трябва да бъде уважаван. Няма никакво съмнение, че в парламентарните групи на двете политически формации има много колеги, с които може да се води разговор и може да се работи. добре дошли, разбира се, да подкрепят правилните решения. Истината обаче, и тя трябва да се каже честно и откровено, е, че тези две политически формации продължават да бъдат заложник в своите ядра на едни организирани корупционни групи – около Борисов и около това, което наричаме „сарая“.

Докато това нещо не се промени, докато тези легитимни политически партии, които имат своето място в българския парламент, не намерят начин да се освободят от статута на група от граждани, които оказват жив щит на своите корупционни ядра, те не бива да бъдат допускани до възможността да влияят на бъдещото управление, да му налагат своя дневен ред, да търгуват с това влияние, защото това е вратата, през която ще влезе корупцията. Това е една ясна реалност, от която ние не можем да се скрием и няма да си затворим очите за нея. Да, аз разбирам аритметиката, но парламентаризмът, демокрацията, държавното управление, особено когато трябва да възстановяваме републиката, е повече от аритметика. Да, аз разбирам, че може би на някой любител на Сун Дзъ изглежда много хитро, така да се каже, да използваме ДПС срещу ГЕРБ, да гледаме от висока планина как двата тигъра в равнината се сблъскват, но през 2013 година това го гледахме, колеги. 2013 г. това го гледахме и това, което се получи, е, че двата тигъра взаимно опитаха да се легитимират, взаимно опитаха да скрият и да покрият мръсната тайна на своята корупционна свързаност. ние сега не можем да го допуснем. Така че, ако някой наистина иска подкрепата на „Демократична България“, ако някой иска тя да бъде не просто смокинов лист или параванче, а истински партньор, то ние сме готови. Говоря всичко това, защото искам да стане правителство, но правителство, което наистина ще може да трансформира България. Моля и се надявам да бъдем чути! Призоваваме

има хора в служебното правителство например, които привличат огромно доверие и огромно одобрение. Трудно ми е да разбера: защо не се прави усилие те да бъдат интегрирани в един такъв кабинет? Конкретно искам да дам пример и той не се изчерпва само с тези тримата, но Кирил Петков, Асен Василев, професор Денков са хора, които могат да допринесат с огромно доверие към състава на едно бъдещо правителство. За нас За нас ще бъде много важно това правителство да има много ясен програмен ангажимент с няколко теми, които са свързани с възможността да освободим от корупцията българската държавност. На първо място, ясен политически ангажимент на най-високо ниво за реформа на правосъдието чрез промяна в Конституцията. Да, това е сложно, но ние трябва да се ангажираме с това да опитаме да го направим. На второ място, ние трябва да имаме обща визия и тя да бъде споделена в парламентарната конфигурация, която ще подкрепя това правителство – не го наричам коалиция за изчистване на регулаторите един по един от корупционни калинки, защото без това изобщо не можем да говорим за обрат в това как се управлява България. На трето място, по същия начин службите. Те трябва да бъдат изчистени една по една, за да можем да говорим за промяна. Ние трябва да приложим мерки, които предварително сме договорили и сме се ангажирали, за изчистване на финансовата система от мръсни пари, защото без това не можем да говорим за борба с корупцията. Ние трябва да предприемем мерки за възстановяване на българския енергиен суверенитет. Трябва да приложим решителен пакет от мерки, свързани със санкциите по „Магнитски“. Това е изключително важно, за да можем да възстановим международното доверие към България. Не на последно място, макар и не свързано непосредствено с корупцията, ще очакваме много ясна визия – политически политически ангажимент с ясна програма за справяне със задаващата се следваща ковид вълна. Това е изключително важно. На база на тези програмни приоритети ще очакваме система от споразумения или едно споразумение, което обаче ясно да конфигурира подкрепата за това управление, така че то наистина да може да държи на дистанция „Движението за права и свободи“ и ГЕРБ.

Казвам го, защото искаме наистина да дадем подкрепа, но да дадем подкрепа при ясни параметри, което исках сега да изложа. Знам, че е сложно, но именно защото е сложно сме длъжни да опитаме и именно защото е сложно сме длъжни да положим всички усилия, а не просто да търсим някакви лесни тактически решения. ГЕРБ.) Понякога тактиката губи стратегията. Понеже обичаме конкретните действия, днес ще започнем събиране на подписи под предложение за създаване на анкетна комисия, която да наблюдава прилагането на мерките по „Магнитски“, която също така да отговори на въпросите: защо и как българските органи проспаха 700 милиона в хазарта, защо и как Пеевски беше абсолютно недосегаем досега? Мисля, че тази комисия ще бъде фундаментално важен инструмент за това да се отговори на въпроса за системната корупция в България. Надявам се на подкрепата Ви. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Чухме поредната анти-ДПС декларация. Господин Иванов, Вашата немощ да я криете пак с анти-ДПС реторика – Вие търгувате и рекетирате всяка власт. ДПС не е заложник на каквото и да е, а се ръководи съгласно решенията на своите компетентни органи, Вие сте част и сте продукт, включително, естествено, и заложник на една организирана олигархично-медийна НПО политическа група. Става въпрос персонално за господин Прокопиев като олигарх и символ на задкулисието в българската политика, като човек, който притежавайки медийна и икономическа власт, заграбва политическа власт, без да се явява на избори. За нас това е съдържанието на понятията „завладяна държава“ и „фасадна демокрация“, които са Ви любими етикети за ДПС. Кого и какво визираме в кръга „Капитал“? Отговорът на този въпрос може да се намери лесно, защото българските медии, анализатори и политици вече четвърт век се занимават с тази тема и добре са я описали. Само ще отбележа, че в очертанията на този кръг влизат политическите шамани начело с Иван Кръстев – българският Конфуций според бившия премиер, и НПО-та от българските поделения на международната Сорос мрежа. (Шум и реплики.) Един файтон хора овладяхте тази мрежа и общото между Вас е, че в по-голямата си част сте хора, произхождащи от сериозни комунистически номенклатурни фамилии. Защо е така, оставяме филантропът Джордж Сорос да обясни. (Шум и реплики.) Наричаме на шега тази група – този кръг, организирана престъпна група в българската политика, защото в зората на българската демокрация приватизирахте дясната идея и дясното политическо пространство, впоследствие и големи части от българската икономика. За медиите. Правите евтин опит да се криете зад свободата на словото, като твърдите, че разкриването на задкулисната Ви роля за последните десетилетия е атака срещу медиите. Никога не сме нападали журналисти от контролираните от Вас медии, а обратно – в много изказвания в медиите и от парламентарната трибуна сме правили разлика между журналистите и тази група. Достатъчно е да се посочат само изтеклите в публичното пространство инструкции към журналистите – за кого и за какво да пишат. Признанието за влиянието върху мейнстрийма, който контролирате, е достатъчно доказателство за това кой е медийният монополист в България. Десетилетия наред извършвате активен политически инженеринг в цялото политическо пространство, включително и по външни указания. Примери: разцепихте и унищожихте автентичната дясна партия СДС чрез анти-ДПС реторика; същата процедура приложихте и на НДСВ; активно участвахте в създаването на проекта Бойко Борисов и по външни указания. Списъкът на инженеринговите продукти е дълъг ДСБ, Синята коалиция, Реформаторският блок, „Да, България“, „Демократична България“ и ред други. Това е сериозен труд по фрагментиране на дясното политическо пространство и като резултат вече две десетилетия в България няма автентична дясна партия. Като цяло това се явява възпрепятстване на демократичния процес в България.

Ще посоча само тези от периода на Борисов – Симеон Дянков, Трайчо Трайков, Нона Караджова, Росен Плевнелиев, или по думите на господин Борисов пет-шест министри, вкарани от Иво Прокопиев и кръга „Капитал“. Списъкът продължава, естествено: Христо Иванов, Румяна Бъчварова, Томислав Дончев, Петър Москов, Екатерина Захариева. (Шум и реплики Прибавете към това почти всички министри и от двата служебни кабинета на Росен Плевнелиев – май станаха повечко от Твърдите, че споделяме общи либерални ценности. Не! Дори и на книга нищо не споделяме с Вас. Между нас и Вас има морална пропаст. Ние от ДПС сме потомци и продължители на истински борци против тоталитарната комунистическа власт. Някои платиха цената на демокрацията с живота си, други със здравето си, трети със свободата си. Да, и следователите, и прокурорите от онова време ги виждаме във Вашите редици. Вие сте потомци на комунистическата номенклатура, яхнахте българската демокрация и слугувате на чужди интереси. Менторът Ви казва, че черното не става бяло дори и да го твърдим хиляда пъти. Да, прави сте. Вие много повече от хиляда пъти за последните десетилетия казвате на бялото – черно, но то си е бяло и това много добре го знаете и Вие, и многобройните членове и симпатизанти на ДПС, както и нашите партньори в Европа. Поради липсата на идеи, цели и приоритети се опитвате да изграждате политическия си образ чрез противопоставяне, разделение и анти-ДПС омраза. Ние от ДПС имаме здрава ценностна база. Само да Ви дам някои от насоките. Ценностната ни база е основата на обединението на нацията и заедността още от самото създаване на ДПС и до днес. Винаги имаме приоритети, които стават национални. Примери: НАТО и Европейския съюз – нашият почетен председател през 1991 г. от тази трибуна посочи тези приоритети, които станаха впоследствие национални, а за наша огромна радост и гордост, когато участвахме в изпълнителната власт 2004 г., станахме членове на НАТО, нашият почетен председател получи златен медал от Конгреса на САЩ за приноса му за членството на България в НАТО и за мирния преход от комунизъм към демокрация. 2007 г. станахме членове и на Европейския съюз, тогава също бяхме част от властта. От 2016 г. наши приоритети са зелената икономика, високите технологии и включване на свободните и активни граждани в политическите процеси, които от 2020 г. са приоритети на Европейския съюз, и България като член на Европейския съюз ще ги следва.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! От опит знам, че когато започнат декларациите от парламентарната трибуна, разговорите за създаване и за подкрепа на правителство не вървят. Затова искам да заявя от името на парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“, че ние добросъвестно и с воля участваме в разговорите, инициирани от „Има такъв народ“, по конкретните политики, които ще следва бъдещото правителство. Участваме добросъвестно и активно, защото сме наясно, че такава е волята на българските граждани. Хората искат стабилност, хората искат нормалност, хората искат сигурност и очакват да бъде създадено и подкрепено правителство на промяната, което да застане на тяхна страна и да се заеме с най-неотложните проблеми на българските домакинства. Ние сме поставили нашите условия и нашите приоритети в разговорите и тяхното изпълнение в програмата на следващото правителство ще определя и нашата подкрепа. На първо място, става дума за съдебната реформа – за истинска, дълбока съдебна реформа, която да не се ограничи само до конституционен дебат и промени в българската Конституция, но и в един по-краткосрочен период да започне с конкретни законодателни промени, които да дадат възможност за смяна на Висшия съдебен съвет и за смяна на главния прокурор. Такива са нашите намерения, това сме обещали пред нашите избиратели. Ревизията, която свързваме с усилията и на институциите, и на това Народно събрание, е да работи по темата антикорупция – хората очакват истината за разхищенията на кабинета „Борисов“ да станат достояние, да станат публични, цялата информация за тях да бъде ясна и известна на българския народ и след това да се носи отговорност – не безадресно, а конкретно от всички лица, които са участвали в разхищението на милиони левове, на милиарди левове на българския данъкоплатец, да понесат своята отговорност. Ние сме поставили и нашите условия, които са свързани с конкретните очаквания на българите за промяна и в социалната политика, което означава от 1 октомври преизчисляване на всички пенсии, има възможности за това в бюджета на държавата; подкрепа за семействата с деца и подкрепа за хората с увреждания – за най-уязвимите групи. Ние ще настояваме за истинско преизчисление на пенсиите, което да подкрепи сериозно възрастните хора, като минималната пенсия стане 369 лв. и в случай че се приеме подходът, предложен от служебното правителство за включване и повишаване чрез осигурителния стаж, това да бъде разглеждано само като първа стъпка в актуализацията и осъвременяването, преизчисляването на пенсиите, а от 1 януари да бъде направена втората истинска стъпка за преизчисляване на база на осигурителен доход през 2019 г. За семействата с деца – 60 млн. лв. месечно ще струва – 2000, 3000 и 4000 лв. подкрепа за първо, второ и трето дете, и 10 хил. лв. за второ и трето дете на семействата, в които поне единият родител се е осигурявал през последните две години, както и сериозно увеличаване на парите за майчинство. Хората с увреждания си чакат Закона за личната помощ, ние сме го внесли. Неговото приемане и включване в действие от 1 октомври също е изцяло във възможностите на държавната хазна. Хората искат правителство и очакват правителство, но правителство на промяната, правителство, което да отговори на техните очаквания за почтеност, за реформаторство и за отговорност към българските граждани. Хората си представят и очакват това правителство да бъде излъчено от най-голямата парламентарна група, да бъде подкрепено от формациите на протеста и да има ясно разграничение от досегашните практики и от корупционния модел, който беше наложен през последните години. Или казано с други думи, хората очакват правителство, в което ГЕРБ и ДПС да нямат влияние. По този въпрос ние от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ сме абсолютно ясни – ние няма да подкрепим кабинет, в който виждаме дългата ръка на ГЕРБ или на ДПС. Това ще се види ясно и при предлагането на персонален състав. При най-малкото съмнение, че в това Народно събрание се готви подмяна на очакванията на българските граждани, на ангажиментите към тях, ние няма да участваме. Ние няма да участваме и ще разобличим всеки един опит да бъдат излъгани българските избиратели. От това няма да отстъпим. Ние днес в 11,30 сме поканили – и препотвърждавам нашата покана за среща, парламентарната група на „Демократична България“ за сближаване на позициите и за поставяне на жалони, които да не позволят подмяна на вота на българския избирател. Ние от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ няма да го позволим!

Давам думата на вносителя за кратко изложение на въпросите. Моля, поканете министъра. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, господин Рашков! Повече от два месеца темата с подслушванията на политически лидери, активисти и общественици циркулира в публичното пространство. Тази тема започна конспиративно с медийна бомба от човек, служил си и преди с тази тема за предизборна употреба за подслушване на 32 политици. Продължи с разкрития за много повече – над 75 или 85, дори Настимир, премина през ченгеджийски теории за унищожени СРС-та през нощта в ДАНС и чрез наводняване на хранилище за съхранението им. им. Стигна се до проверка на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, която не установи нищо подобно. Самосезира се и прокуратурата след медийни публикации и съответно прекрати производство поради липса на доказателства. През това време беше предизборната кампания и имаше партии и техни членове, които конструираха цялата си предизборна кампания върху Вашите недоказани твърдения с една-единствена цел: внушение срещу политическия опонент. Стигна се до прецедент служебният министър-председател да попадне във водовъртежа на сътворения от Вас бръмбар-гейт за служебно-милиционерска употреба и да разбере от телевизиите, че е подслушван, макар че имаше „усещането, че скоро е бил подслушван“. Това е цитат министър-председател Стефан Янев. Всички служби ангажирахте с подобни недоказани твърдения, дори мнозинството създаде анкетна комисия преди няколко дни, въпреки проверките в ДАТО, ДАНС, МВР, Специализирания съд и окръжните съдилища, които не установиха нито един от кандидатите за народни представители в 45-ото народно събрание, президентът, вицепрезидентът, служебният министър-председател и лидери на партии да са подслушвани. Поне това е официалното становище, поместено на сайта на българската прокуратура. Въпреки всичко това изброено Вие все още смятате, че темата „предизборна пушилка“ за подслушванията е важна за обществото и ежедневно я ползвате в случаи, когато е много необходимо да не отговаряте на важните въпроси, които Ви се задават в качеството Ви на министър на вътрешните работи, макар и служебен. А тези въпроси са за мигрантския натиск, за битовата престъпност, за растящия броя загинали при пътно-транспортни произшествия, за кадровите Ви назначения например и така нататък, и така нататък. През месец май, когато започнаха бомбастичните Ви разкрития, заявихте, че при новосформиран парламент ще говорите по темата, макар че съгласно Закона за специалните разузнавателни средства не би следвало да разполагате с подобна информация. Надявам се, че познавате Закона за специалните разузнавателни средства доста добре, защото дълго време сте бил председател на Бюрото. Именно заради това, заради заявката Ви, че пред новосформирания парламент ще изясните всички данни, факти и обстоятелства, днес от нашата парламентарна група Ви даваме възможност за изложение споделяне на информация, касаеща засегнатите не само политически, но и граждански права на участниците в политическия и обществен живот. Но тази информация касае и доверието на гражданите в институцията. Мнението и отношението, което ще формира парламентарната група на коалиция ГЕРБ-СДС, се надяваме да е вследствие на факти, почиващи на доказателства, които ще изложите

Уважаема госпожо Председател, уважаеми заместник-председатели на парламента, уважаеми депутати! Доста критично и бих казал неоснователно беше това изказване по съдържание и като съдържание. Да, аз разбирам от тази материя, занимавал съм се дълго време и теоретично, и в практиката. Мога и ще Ви дам, разбира се, днес – и не само, а и в близките седмици достатъчно информация, с която ще се подкрепи обратната теза. Аз си спомням много добре критиките, които започнаха със сформирането на Служебния кабинет, чух ги и ги гледах по телевизията, там беше и Екатерина Захариева – бивш министър на външните работи. Още в началото на дейността на кабинета се казваше: „Дайте ги, Вие нямате, дайте ги доказателствата за това, че са използвани неправомерно

Ако Вие наричате „пушилка“ противозаконното ограничаване на основни конституционни права на българските граждани, за които се изнасят данни… …не знам как обществото ще оцени това! Няма значение, че някой ограничавал незаконосъобразно правата на българските граждани, това било пушилка, дайте да не му обръщаме никакво внимание. Това ли е Вашата политическа позиция?

преди известно време прокуратурата започна да се самопроверява. На това обърнаха внимание множество и съвсем очаквано тя излезе с решение, че няма извършени нарушения на процедурите със специални разузнавателни средства в миналогодишния период. Само преди два дни, въпреки че и Националното бюро за контрол заяви, че е извършило проверка и няма никакви нарушения, излязоха данни за това, че има неправомерно подслушвани български граждани, една част от които се занимават с политика. Както процедурата изисква и е спазвана досега, Националното бюро се е обърнало към прокуратурата с въпрос: може ли, след като сме установили неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства,

Защо сега да не ги уведомява? За да не могат да си упражнят правата и да заведат искове по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени им с неправомерно приложените специални разузнавателни средства. Вие вероятно поддържате това, след като казвате, че няма нарушение! Не се е доказало нищо. Да, при такова противодействие на прокуратурата, въз основата на исканията, на която са получавани разрешения и неправомерно са ограничавани правата на граждани – да, това за Вас не е нищо и не се е доказало нищо. По същия начин изказване в същия смисъл направи и председателката на Специализирания наказателен съд, и тя заяви, че няма нарушение. А кой е дал разрешението за използването на специални разузнавателни средства в тези случаи? Нито Вие, нито аз. А този съд! Не съм отговорил на актуални въпроси. Запълва се просто парламентарно време с говорене тук – за миграционния натиск, за транспортната престъпност, за кадровите назначения. Ами аз имам питания по тези въпроси, на една част от които писмено съм отговорил, а по друга ще дам отговор в петък, съобразно Вашия план за работа. Днес няма да дам отговор на тези въпроси, тъй като темата е различна. Не съм разполагал с данни за специалните разузнавателни средства като министър. Не знам кой Ви заблуждава, колега Атанасова, по този въпрос?

като отговор малко по-конкретно как аз нямам данни за специалните разузнавателни средства. Е, сега ще стане ясно! Интересно защо само депутатите от ГЕРБ не знаят за тези специални разузнавателни средства, а стоящите до тях една доста солидна група известни политици, донесоха наготово материали в тази насока в Министерството на вътрешните работи? Готови материали донесоха. Какви материали ли? Ще Ви кажа! Госпожо Председател, искат да си говорят като на улицата може би! Материалите се отнасят до искания, които са изготвени от Специализираната прокуратура до Специализирания съд, до разрешения на Специализирания съд, с което е позволявано да бъдат ограничавани конституционни права на протестиращи български граждани миналата година. Има данни, че по отношение на някои от тези граждани наблюдението е продължило доста дълго време, създаващо съмнения за законосъобразността на срока. Ако трябва да се върнем миналата година, тъй като този период вече е повече от година, разбира се, на използване и прилагане на специални разузнавателни средства, повтарям, главно срещу протестиращи граждани,

Мотивите, с които са искани разрешенията, са: лицата целят да бъде подронена, отслабена, съборена властта в републиката и извършване на опит за преврат, за насилствено завземане на властта в центъра и по места и така нататък, което съставлява престъпление против републиката по чл. 95 от Наказателния кодекс. Ще отворя само една скоба тук. Тази правна квалификация е на двама прокурори от Специализираната прокуратура: Борисова и Първанов. През 1996 – 1997 г. този парламент беше обсаден също от протестиращи. Искам да напомня, че тогава нито един прокурор не си и помисляше, че се извършва престъпление по чл. 95, тоест престъпление против републиката, и такива дела не бяха образувани. Повтарям, въпреки че парламентарната сграда беше обсадена, тук останаха народни представители и се проведоха доста мероприятия за тяхното безопасно извеждане от тази сграда, при една чувствително по-изострена политическа обстановка, конфронтация и така нататък. Пак ще кажа, прокуратурата не образува производство за престъпление против сигурността на републиката, за нейното събаряне и така нататък, за властта. Сега обаче протестите на гражданите в центъра на София са квалифицирани точно така. Точно така! Ще си зададете въпроса към министъра в процедурата. Господин Министър, благодаря Ви, времето Ви изтече. СЛУЖЕБЕН

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Рашков, Вие май не сте разбрали всъщност днес изслушването по каква тема е. Ако прочетете въпроса, който сме задали към Вас, поводът за днешното събиране е да ни дадете информация много точно, много ясно: кои са политиците, които са били подслушвани неправомерно и кои са гражданите, които са били подслушвани неправомерно? Във Вашето изложение за 10 минути аз не разбрах абсолютно нищо и нищо не се отговори на въпроса, който Ви задаваме. През последните няколко седмици витае едно голямо лошо усещане в българското общество, че масово са подслушвани хора, политици, протестиращи. Вие многократно казахте, включително и първоизточникът – оттам, откъдето всъщност тръгна този театър, от господин Атанасов, като минем през Мая Манолова, Бабикян, та стигнем до Вас, та и премиерът, който беше разбрал от медиите, че е имал усещане, че е подслушван. Много Ви се моля, много конкретно, мисля, че обществото има нужда да знае колко са тези хора, за които говорим, че са били подслушвани – политици и протестиращи граждани и искам да ги назовете с техните имена, за да бъде коректно пред българското общество? В противен случай остава усещането – в мен, в нашата група, че това беше използвано единствено и само за предизборни цели и всичките оправдания за това, че видите ли, когато дойде парламентът, Вие ще изнесете тази информация, са били просто един голям фалш. Благодаря Ви, господин Ненков. Заповядайте, господин Министър, за отговор. госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Защо не прочетете Закона за специалните разузнавателни средства? Моля Ви се, прочетете този текст. Преди да поставяте по този начин въпроси в пленарната зала, прочетете го този закон! Там в този закон се казва следното: Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства ежегодно изготвя обобщен доклад до парламента, в който посочва обобщени данни, а Бюрото, което по закон може да вникне във всички детайли на процедурите със специални разузнавателни средства, не е длъжно да Ви дава поименно отчет кой е подслушван и кой не е подслушван. Не е длъжно! Аз нося с мен Отчета с обобщените данни на Бюрото, който е внесен до края на месец май тази година, той е тук, в парламента. Който проявява интерес по тази тема, спокойно може да прочете какви са данните, а Вие искате от мен като министър на вътрешните работи да Ви изброявам имената на лицата, които са подложени на специални разузнавателни средства. Така ли е? (Реплики от ГЕРБ-СДС: „Да.“) Само че сте сбъркали името, уважаеми народни представители. Аз не се казвам Цветан Цветанов. (Смях

Аз не се казвам Цветан Цветанов и такава информация законът не ми позволява да Ви дам. Колкото и да настоявате, това няма да стане! Но ще Ви кажа нещо друго,

В МВР има една служба – „Инспекторат“ се казва, която има право да върши такива проверки, и тази проверка е в своя край. За съжаление, тук поради заболяване на някои от проверяващите, не успяхме да се справим в този срок, но една голяма част от фактите вече са установени и те са, в резюме ще кажа, тъй като не разполагам с толкова време, но в резюме ще кажа следното. Стотици български граждани са били подслушвани по искане на Спецпрокуратурата и по разрешение на Специализирания съд. Стотици! Министерството на вътрешните работи – тук имате един министър, даже двама от онова време, са наблюдавали безучастно как Министерството на вътрешните работи в тези процедури някои от техните служби – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Дирекция „Вътрешна сигурност, и Главна дирекция „Национална полиция“, са изпълнявали функциите на обслужващ персонал за Специализираната прокуратура обслужващ персонал! – и са извършили сериозни нарушения на правилата на Закона за защита на класифицираната информация. Имената на лица, които са били подлагани на специални разузнавателни средства, са разнасяни на листчета, които впоследствие са били унищожавани.

информацията не е описвана, очевидно съзнателно, в секретните тетрадки или бележници, така както изисква Законът за защита на класифицираната информация. Освен това всички искания на прокурорите от Специализираната прокуратура са изготвяни в нарушение на Закона за специалните разузнавателни средства от самите оперативни работници от тези служби. Казвам, че това е нарушение, защото Законът за специалните разузнавателни средства, както и Наказателно-процесуалният кодекс, предвиждат, че исканията по наказателни дела на прокуратурата са правомощия единствено на наблюдаващия прокурор, а служителите са използвани, повтарям, като слугини на българската прокуратура. Ако това Ви харесва, продължете я тази практика. На следващо място, има само в една справка във връзка с искане за разрешение към Специализирания съд, само в една справка има споменати, че са наблюдавани 19 лица – 19 лица, за да се убеди съдът, че има основание да даде разрешение. Това е по постановлението, което е написано от прокурора Първанов, където, както вече подчертах многократно, правната квалификация на деянието е престъпление против републиката. Само на основание оценката, на правното основание да се използват специални разузнавателни средства, това престъпление по чл. 95, което е по мъртъв текст по теория в нашата страна, само на това основание, ако погледнете обективно на този въпрос, ще решите сами, че сме изправени пред нарушение на процедурите на Закона за използване и прилагане на специалните разузнавателни средства, тъй като основанието е негодно. Такова престъпление не е извършено, но това правно основание е използвано. Тогава можем, ако наистина сме отговорни, да стигнем до извода, че негодното правно основание за използване и прилагане на специални разузнавателни средства правят негодни процедурите. Ерго това е била една незаконна дейност. Господин Ненков, няма ограничение в Правилника. В момента в Проекта на нов правилник сме заложили ограничение от 10 минути, но в момента Правилникът дава възможност на изслушваното лице да отговаря Вие задавате въпрос и министърът се опитва да Ви отговори изчерпателно.

Ангажирана в тези процедури е била дирекция „Вътрешна сигурност“ на Министерството на вътрешните работи, въпреки че по тези мероприятия не е имало служители на МВР, които да са основание за ползване на тази служба, не е имало такова правно основание, но тъй като обемът на извършената секретна дейност е бил огромен, са били включени и те. Толкова много мероприятия са провеждани, че тези служители в МВР са работили дълго след изтичане на работното им време. Това е довело впоследствие до изплащане на доста солиден бюджет за този извънреден труд. Между другото, позволих си да разговарям и със служители от Държавната агенция „Технически операции“. Там е било абсолютно същото. Такова чудо тези хора не са виждали досега, такова напрежение. Това е нарушение също на процедурата, тъй като там участват лица, които не могат и не са оторизирани от закона да вземат такова участие. Това е нарушение на процедурата. Министерството на вътрешните работи е изследвало всички документи, които е могло да види и които са преминали през ведомството. Естествено, че една голяма част от тях са били унищожени в периода след встъпването в длъжност на служебния кабинет – и това е доказано по категоричен начин, включително не само от камерите, които са проследени, а така също и от информация, получена от самите служители в Министерството, какво са правили.

Аз многократно посочих, че всички тези материали, които са събрани от

Това са Специализираната прокуратура, която има регистър за исканията, респективно и разрешенията, това е Специализираният наказателен съд – също с регистратура за класифицирана информация, и това е Държавната агенция „Технически операции“, включително спецдирекцията на Държавна агенция „Национална сигурност“. Само с Вашата намеса, тъй като Вие, формирайки такава комисия, ще изпълните ролята на Националното бюро за контрол над специалните разузнавателни средства, която роля това бюро не изпълни. Това е единственият начин да се стигне докрай в изследването на тези процедури, по които са подслушвани, наблюдавани, проследявани лица, които не са били и

може да го приеме и да възприеме моето предложение. Господин Рашков, аз знаех какво ще отговорите на този въпрос и в тази връзка предлагам на основание чл. 50, ал. 2

с две неща. Първо, че Вие няма как и чакаме някаква хипотетична комисия, пред която да предоставите отговор на моя много прост въпрос, на който нямаше нужда да обяснявате 12 минути, а да ми кажете има примерно 32 лица – политици петима, и това са тези хора. Ако не може да го кажете пред камерите, тъй като това е Вашето основание – едното, тогава моля, госпожо Председател, да допуснете на гласуване по чл. 50, ал. 2 да се премине към закрито заседание. Мисля, че всеки един народен представител, а и обществото има нужда да чуе отговора на моя точен и конкретен въпрос. И не се измъквайте с това, че, видите ли, в тази комисия ще предоставите тази информация. Ами Вие утре може да не сте министър и това просто си остава някак си в историята назад във времето и то пряко повлия на последните парламентарни избори. Това е проблемът.

по т. 2, когато се обсъждат документи, класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация, там се изисква да е ясен грифът, за да се знае как да се засекрети заседанието. Такива документи нямаме внесени

Случайно, ако на някой не му е станало ясно, че ГЕРБ са писател на закони, не и читател, мисля, че сега вече е ясно. (Шум от ГЕРБ-СДС.) От трибуната на Народното събрание не е възможно да се изнася класифицирана информация. Това дори Цветан Цветанов го разбра по трудния начин. Да, ще го разбере. Очевидно ГЕРБ не са разбрали, макар че трима техни членове вчера бяха публика в Комисията. Такава комисия вчера проведе първото си заседание именно за незаконните подслушвания и полицейско насилие от протестите. Процедурата е, че правим обратно предложение това да не се гласува, въпреки че няма абсолютно никакъв смисъл. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Това показва, че всеки си прави предложения и процедури, каквито иска, скривайки се зад начина на водене – това е. Това е доказателство този ден. Благодаря Ви, господин Хаджигенов. Няма да допусна предложението на господин Ненков, на основанията, които самата аз посочих, цитирайки Правилника. Продължаваме по-нататък със следващ въпрос от „БСП за България“. Имате ли въпрос към министър Рашков? Господин Иванов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! не е учудващо днес, че ГЕРБ зададоха темата на деня с Вашето изслушване по въпроси, които очевидно е, че отговор днес не могат да получат по обективни причини, защото Законът, Вие сте прав, така е написан. Истината е, че през последните 12 години законите така се пишеха, че да бъдат в угода на едно управляващо мнозинство. По законен начин се оказа, че редица български граждани се превърнаха в престъпници, без да са престъпници. Аз съм изумен от данните, които изнесохте, че стотици български граждани са подведени под наказателна отговорност по чл. 95 от Наказателния кодекс, който наистина е мъртъв текст. Който е учил право, го учи още в първи курс. В тази връзка, тъй като не може да се изнася такава информация тук от тази трибуна, ще Ви помоля да ми отговорите на следното. Вярвам, че имате тази справка, точна и конкретна, поне това може да ни изнесете. Колко наказателни производства са заведени по този член към тогавашния момент, когато са прилагани СРС-тата, и точната бройка

Искам да Ви запитам също, тъй като голяма част, да не кажа всичките, най-вероятно са прилагани от ДАТО: ще се извърши ли проверка в тази държавна агенция и ще се вземат ли съответните административнонаказателни мерки, ако там са извършени нарушения при прилагането на СРС-та? Ще се търси ли отговорност от директора на ДАТО? Това е молбата ми. А за колегите, да знаят: в Комисията ще бъде поискано да бъдат внесени в Секретното деловодство поименно тези хора, за да ги научим кои са те. Иначе аз умирам от желание да го чуя тук от трибуната, но факт е, че това не може да се случи. Благодаря.

Госпожо Председател! Уважаеми господин Иванов, от документите, с които разполагаме в Министерството на вътрешните работи, и по-точно постановленията, които са изготвени от съответните прокурори, които назовах поименно тук неслучайно, следва изводът, че има два такива прокурорски акта. От тях обаче не е ясно колко са досъдебните производства. И в двата акта, издадени от различни прокурори, преписката е под № 1425 от 2020 г. На едно от тези постановления и в резултат на проверките, които по-натам сме извършили, е написан номер на досъдебно производство 115 от 2020 г. Не можем да разберем повече, защото ние разполагаме само с тези два прокурорски акта. Аз ги нося тук. Ще ги представя на Комисията, която сте формирали, за да може по тези документи по лесно да се извършва по-нататъшната проверка. Пак ще кажа, не можем да установим, защото не разполагаме с тези документи, те са в прокуратурата. Но тези документи първоначално са били предоставени на Министерството на вътрешните работи и сега, забележете, дадени са на бившия главен секретар на Министерството и впоследствие са занесени в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Там обаче, в тази служба този прокурорски акт не е заведен. служителите в тази главна дирекция на практика са изпълнявали разпореждания на техните ръководители, без да познават съдържанието на този прокурорски акт. Изпълнявали са това, което им казват всеки божи ден устно и, пак повтарям, разнасяйки листчета с имена на хора. Възможно е, само така мога да кажа, да има и други номера на досъдебни производства, регистрирани в Спецпрокуратурата, защото ще Ви кажа какво мисля. Доста дълъг е периодът, в който са наблюдавани протестиращи граждани тук по София. Доста е дълъг периодът! Служители твърдят за не по-малко от 8 – 9 месеца наблюдение. Второ, натъкнахме се на искания – продължение на сроковете, особено по отношение на един политически активен човек, които продължения ми подсказват, че или са надхвърлили законовия срок, или исканията за продължения са вземани по различни досъдебни производства. Ето, това са проблемите, които ние не можем да изясним, тъй като тези документи, тази информация, ние нямаме достъп до нея. Достъп до нея може да има само парламентарната комисия. Това е могло да бъде установено и от Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, но помните ли, само преди месец и половина на тях им беше разпоредено от прокуратурата да започнат да правят проверка. Те иначе не се самосезираха по тази линия набързо заявиха, че няма никакви нарушения. После казаха, ето един от членовете преди няколко дни направи телевизионно изявление, че има такива случаи и че още не са приключили проверките по Ваши молби. Много от Вас са изпратили такива искания – да се провери дали те не са били контролирани със СРС в миналогодишния период, включително и в предизборния период. Имам съмнение дори, че някои, които са били в листите, в предизборния период, въпреки този имунитет, който възниква, са били контролирани със специални разузнавателни средства. Имам такива съмнения. Що се касае колко са на брой гражданите, защото виждам голям интерес точно по този въпрос, макар че аз гледам въпроса малко по-принципно и общо, при нас има данни за не по-малко от 100 души. Не по-малко от 100 души! Иначе не виждам причина имената на тези хора да бъдат в документацията, които наблюдаваме и проверяваме. Що се касае до Държавна агенция „Технически операции“, аз се опитах да кажа нещо, но някак си няма интерес към този въпрос. Там също е много важно да се знае какво са правили с оглед да се преценява и въпросът кадрово с ръководството на тази агенция. Там напрежението е било огромно, разбира се, както и в МВР, и също са работили, да не кажа денонощно, но горе-долу точно така. за първи път от години наред ръководството на тази агенция се е принудило да изплаща извънреден труд на тези служители. Така че в тази държавна агенция никой не е извършвал подробна, сериозна проверка на процедурите и това може да направи единствено парламентарната комисия, тъй като друг орган у нас не желае да направи такава проверка, или не иска да направи. Благодаря Ви за вниманието.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 въпросът, който ще Ви задам, е във връзка с ролята на Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура. Вие частично отговорихте на този въпрос, но Ви го задавам в контекста на това, че в парламента „Демократична България“ е внесла Законопроект за изменение на Закона за съдебната власт – за закриване на Специализирания съд и прокуратура, с много ясни мотиви. Както е известно от официалната статистика на Специализирания наказателен съд, половината от всички дела на Съда са всъщност даване на разрешения за специални разузнавателни средства. Около 3% са делата по същество в Специализирания наказателен съд. моето питане е следното: каква част от всички дадени разрешения за подслушване на граждани и политици – опозиционни политици, са дадени от Специализирания наказателен съд по искане на Специализираната прокуратура? Какъв е приблизителният, ако не може да се каже точният брой, и как си обяснявате това, че председателят на Специализирания наказателен съд отрече този факт? А ние приемаме това за факт, защото различни институции потвърдиха, че именно Специализираният съд е давал голяма част от тези разрешения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Славов. Заповядайте, господин Министър.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Аз казах преди малко, че ние не можем да имаме непосредствени данни, защото не можем да проверим регистъра на Спецсъда. аз ползвам официален материал, както и преди малко подсказах. Това е Годишният доклад на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, който е тук в парламента, разбира се, и в който в онази част, която се отнася до разрешенията – органите по чл. 15 от Закона за специалните разузнавателни средства, и по-конкретно за Специализирания наказателен съд, става повече от ясно, че този съд за миналата година се е занимавал и е дал разрешения, забележете, за използване на специални разузнавателни средства в 70% от случаите в цялата страна. 70% от случаите! И ако 71,36% от всички разрешения, цитирам дословно от доклада, са дадени от Специализирания наказателен съд, в абсолютна цифра означава 2798 броя. Тоест онова, което и Вие вече знаете този съд, както и Специализираната прокуратура трябва да бъдат много внимателно огледани и да вземете едно държавническо отговорно решение относно тяхното съществуване, като елементи на съдебната власт. Благодаря Ви. От „Движението за права и свободи“? Няма. От „Изправи се БГ! Ние идваме!“? Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Тъй като тук се дискутира въпросът по отношение на това имало ли е искания от Специализираната прокуратура и съответно разрешения от Специализирания наказателен съд за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на граждански активисти и участници в протестите моят отговор, като председател на гражданската платформа „Изправи се.БГ!“, да има такива искания, с които ние разполагахме, в които в рамките на досъдебно производство по чл. 95 от Наказателния кодекс за метеж, за държавен преврат, за престъпление срещу републиката са включени буквално целият офис на „Изправи се.БГ!“, всички граждански активисти. Великите престъпници в лицето на управител на магазин, счетоводител, пиар пиар – граждани, които даже не са политици, просто активно участващи в протестите. По отношение на тях са прилагани специални разузнавателни средства в продължение на месеци

Аз не мога да повярвам, че парламентарната група на ГЕРБ стои зад това да бъдат подслушвани граждани, политици и журналисти. Не мога да повярвам!? Всъщност целта на този дебат би следвало да бъде това повече да не се случва. Утре службите да не подслушват Вас и аз ще съм гарант за това.

Ние разполагаме, ще Ви покажа разпечатките от разговорите. Това наистина е долно поведение и това закононарушение е престъпление. И законно ли е едно

Председател! Госпожо Манолова, да, всички тези материали, които Вие сте предоставили, които е представил господин Бабикян, господин Хаджигенов и един боец всичко това е систематизирано, намира се при нас и ние ще Ви предоставим цялата тази информация. Не само имената на хората, не само от тези, които Вие сте ни предоставили от Вашия офис, а и много други български граждани, за които официално никой не е дошъл да ни предостави данни, имена, адреси и други подобни, но ние ги имаме, да и ще ги предоставим на парламентарната комисия. Тя ще има тази правна възможност не само да провери, а и да ги уведоми, да извърши проверка такава, каквато може да извърши и Бюрото. И тъй като Бюрото не я е извършило някой все пак трябва да се погрижи за правата на българските граждани, ограничени по незаконен начин миналата година. И някой, който си е позволил да постави знак на равенство между справедливия

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! С интерес слушах изложението на господин Рашков. Като човек, който не е запознат достатъчно добре с парламентарните процедури до момента, не можах да разбера какъв е смисълът на това да задаваме въпроси, на които не получаваме отговори? Всички останали твърдения, за които сме чели в медиите и сме научили от различни телевизионни предавания и които се говорят в българските кръчми, ресторанти и кафенета, научиха българския народ през последните 30 години да не ползва прав телефон, а просто да ползваме приложения, защото много ни е страх, че някой ни подслушва и сигурно силно се интересува от това какъв чорапогащник ще си сложиш сутринта или с кого ще излезеш на вечеря. Ако трябва да бъда честна, радвам се, че господин Цветанов не е тук да изнася данни, защото начинът, по който го правеше, беше грозен и може би престъпен, но ако е бил престъпен, би трябвало да е осъден за това и наистина разчитам да направите това нещо във времето, което Ви предстои да управлявате. Така или иначе обаче, аз се надявам да получа конкретен отговор на конкретни въпроси, защото аз също като представител на гражданското общество имам сериозни притеснения от витаещите слухове и твърдения, че масово се подслушват български граждани. В тази връзка, господин Рашков, към Вас е моят въпрос и той е следният: откъде научихте за подслушванията на политици и граждани по време на протестите? Конкретно откъде?

Ще Ви напомня само нещо, което силно ми направи впечатление. Чух от тази трибуна 10 пъти следните твърдения, РОСИЦА КИРОВА: Една секунда, приключвам. Няколко пъти бе повторено, че няма данни за незаконни подслушвания. Няколко пъти бе повторено, че на базата на дългия срок, в който е имало искане за подобно подслушване, разрешено от български съд при това, се предполага, че е огромен броят на лицата. И все пак, аз се надявам, че на тази трибуна може да получим ясни, точни и конкретни отговори, без да превръщаме Народното събрание в говорилня и в преразказ на всичко онова, което витае в публичното пространство... ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

да започне да извършва детайлна проверка в Спецпрокуратурата, в Спецсъда и в някои други институции, като например Държавната агенция „Технически операции“ и Специализираната дирекция „Оперативно-технически операции“ в ДАНС. Естествено, че аз няма да наруша закона. Законът не ми позволява тук, както някои правеха, да чета имена и да казвам имена. Не, аз казвам така: ето я тази информация, ето я тази папка. Само в нея има изброени повече от 123 души, за които има данни при нас, че са били подложени на ограничение – нарочно повтарям това – на основни конституционни права на протестиращи български граждани. Спрямо тях са използвани специални разузнавателни средства. Господин Хаджигенов, ако Вие сте председател на тази комисия мога да Ви предам срещу опис папката и да Ви помоля: започнете незабавно и завършете тази проверка в този този състав на парламента, ако можете. Затова може би ГЕРБ няма да са доволни, аз бих го направил още днес, но не искайте от мен да нарушавам закона.

Министър, изнесохте стряскащи цифри, които показват, че темата с незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства по отношение на лица, неудобни на едноличния режим на Бойко Борисов, е особено актуално. Нещо повече – Вие потвърдихте тезата, която битува в обществото, че част от любимите на Борисов и на ГЕРБ служби активно са работили в нарушение на закона

Господин Биков, много Ви моля. АТАНАС ЗАФИРОВ: За съжаление част от тези неща са възможни и заради несъвършеното законодателство, както споменахте. Затова и моят въпрос към Вас е: промени трябва да бъдат направени, за да не се повтарят повече никога тези срамни и позорни неща? И още един въпрос, ако позволите: в тази папка има ли политици незаконно подслушвани от Българската

Госпожо Председател! Благодаря за този въпрос. На практика той оттук нататък започва да да има своето голямо значение, защото, каквото направим, каквото досега сме констатирали, може би ще има и последици в тази връзка, но важно е какво оттук нататък, какви изводи ще се направят, какви промени трябва да се предприемат. Очевидно е, че тази законова база, въз основа на която се използват и прилагат специални разузнавателни средства в нашата страна, е недостатъчна, след като ние непрекъснато се сблъскваме с извращения на закона, при които се накърняват неоснователно права на граждани в полза на едни или други интереси. Натъквали сме се на тези нарушения. Аз съм работил чисто професионално в тази насока, знаете това, и сега виждам, че продължават по същия начин някои от структурите на съдебната власт, по-скоро специално специализираната прокуратура и съд. Какви промени биха могли да се предприемат? Първо, трябва да се укрепи, по мое дълбоко убеждение, Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, то да придобие реални правомощия – да контролира тази дейност, без да се влияе кой е главен прокурор. Дебело ще подчертая, че в битието ми на председател на Бюрото главният прокурор преди Гешев оказваше нескрита съпротива при опитите на Бюрото да извърши обективни проверки във връзка със сигнали за нарушения в тази деликатна сфера. Тогава имаше открити нарушения от Бюрото, но, както виждате, от сегашния състав няма, с изключение на тези две, за които един от членовете на Бюрото съобщи в медиите. В каква насока? Действително бюрото да има такива правомощия, които да му позволяват да извършва в дълбочина проверките и да информира не само ръководителя на тази институция, в която са допуснати нарушенията, а и съответния орган, който назначава този ръководител. Ако става дума например за прокуратурата, това да бъде Висшият съдебен съвет, който по закон да бъде задължен да вземе съответно отношение към този ръководител. Аз съм сигнализирал десетки пъти бившия главен прокурор Цацаров за нарушения в прокуратурата, включително не само за незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства, а за незаконосъобразно съхраняване на резултати, придобити чрез специални разузнавателни средства, което е елемент от едно престъпление дори на чл. 284в от Наказателния кодекс. Нито едно производство не беше образувано. Ето в тази насока смятам, че Вие като законотворци можете да се намесите и да решите този проблем. На второ място, да се информира и Инспектората, който трябва да придобие ново съдържание откъм кадри и правомощия, позволяващи му да се намесва служебно, и чрез външно сезиране, разбира се, в такива хипотези и да търси отговорност от ръководителите на различни нива в съдебната власт. Тоест засилването на контрола в тази област се налага обективно, иначе ние през година, през две или три ще се срещаме някъде и ще говорим все за едни и същи нарушения, за които някой, който се е почувствал всевластен, какъвто е недосегаемият главен прокурор в нашата страна, да продължава да върши безобразия и да се ограничават правата на гражданите, които са гарантирани от българската Конституция. Санкциите, които трябва да се предвидят, също са наложителни, защото в момента Бюрото е един орган, който препоръчва нещо да се направи, и когато никой не предприема действия в тази насока, можем да кажем: усилието се оказа абсолютно безполезно, напразно и така нататък. нашата държава е създала такива регулаторни органи, на които трябва да осигури правомощия, защитаващи интересите на държавата и обществото, а не да се пазят интересите на ръководители от съответен ранг. Сега аз се въздържам при това изслушване въобще да коментирам дали някой от определена партия и така нататък, и така нататък. Моля, недейте да настоявате. Изпаднах в такава една неловка позиция преди две-три години, когато също се подложи на гласуване дали да се проведе закрито заседание в пленарната залата тук или открито. Реши се да бъде открито заседанието, но се настояваше също да кажа има ли, или няма от определена партия. Аз се опитвах по възможен начин да подсказвам някои неща, които може би изглеждаха за някои части на пленарната зала дразнещи, така че ще се въздържа, за което искам да бъда извинен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Рашков. От „Демократична България“? Заповядайте, господин Атанасов. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз имам към Вас един конкретен въпрос, но преди това искам да кажа няколко думи. Съгласно чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България Министерският съвет осигурява обществения ред и сигурността на страната. Това е разделение на властите и тук трябва да помислим, аз имам, разбира се, мое лично мнение, което вече съм споделял – дали трябва прокуратурата да бъде орган, който да може да заявява специални разузнавателни средства. Защото от това, което чуваме досега, общо-взето се очертава, че злоупотребите са някъде там, и то в смисъл прокуратурата да си измисля някакви престъпления – и то по Глава първа. Представете си, да прави искане и Специализираният съд да дава разрешения, и покрай сухото да гори мокрото. Но моят въпрос е в друга посока. Господин Министър, Вие сам споделихте в началото, споменахте за така наречените изнесени точки. Това са популярните вътре в службите акаунти. Съгласно Закона за специалните разузнавателни средства службите, органите, които прилагат специалните разузнавателни средства, са ДАТО и оная специализирана дирекция горе в ДАНС – те прилагат. В същия момент обаче се оказва – моят въпрос е в тази връзка, че на бюрата на някои от оперативните работници в различните служби, включително в МВР, във „Вътрешна сигурност“, в ГДБОП, има изведени точки, където оперативните работници, които не прилагат специалните разузнавателни средства, имат слушалки и слушат. По какъв начин е регламентирана тази дейност и това не е ли на ръба на закона, да не кажа, извън закона? Придобитите данни от тези оперативни работници къде отиват? Защото на практика трябва да има успоредно прилагане – от една страна, ДАТО, които получават искането с разрешение от съда, прилагат, а в същия момент на бюрото на оперативния работник в ГДБОП някой също слуша. Та моля да ни обясните тук каква е разликата и на практика на какво законно основание съществува това? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Атанасов. Заповядайте,

господин Атанасов! Да, вярно е. Тези дни или напоследък се повдига все по-често въпросът за правомощието на прокуратурата да използва и прилага специални разузнавателни средства. Сериозен въпрос! Сериозен въпрос! Заслужава си да се коментира и да се вземе окончателно решение. Ако иска някой моето мнение – съгласен съм, че прокуратурата не трябва да има такова правомощие. Това е секретно действие. Прокуратурата е орган, който се занимава, прилага, извършва явни действия по разследванията, които са в чл. 136, ал. Тайните, негласните способи са привилегия, ако мога така да се изразя, на службите, които по дефиниция изследват факти и обстоятелства с негласни способи. Затова струва ми се, че има място за дискусия, има място и за решение в тази посока и няма нищо лошо в това да се изпробва, ако прокуратурата бъде изключена от органите на чл. 13 от Закона за специалните разузнавателни средства, респективно и от съответното място в НПК, дали няма да намалеят случаите на нарушения, които се извършват? Защото една безконтролна институция, каквато представлява прокуратурата в нашата страна, много лесно си позволява да нарушава закона с тези негласни способи. Можем да говорим още дълго, но нека дотук да спра, защото е поставен и друг не по-маловажен въпрос – въпрос относно прилагането на специалните разузнавателни средства. Вижте какво се получава сега. Прокуратурата в конкретните случаи, за които говорим днес, във връзка с протестите миналата година, дори не е изготвила исканията за използване на специални разузнавателни средства. Исканията са използвани от оперативни служители в Министерството на вътрешните работи, написвани са от тях на флаш памет и са носени в прокуратурата, където прокурорът величествено само е полагал подписа си, за да може това искане да отиде в Специализирания наказателен съд. Тоест това мощно ведомство, което трябва да се концентрира върху разкриването на престъпността в страната, както каза господин Атанасов, то е носителят на държавната мощ в противодействието на престъпността и осигуряването на обществения ред и сигурност по чл. 105 от Конституцията, ние сме превърнали, или по-скоро не ние, а прокуратурата е превърнала този държавен орган в обслужващ персонал на прокуратурата, тоест превърнала е оперативните работници от тези служби, които цитирах – ГДБОП и „Вътрешна сигурност“ главно, в едни машинописки, технически помощници и така нататък, и така нататък. Това е истината, която ние сме констатирали при нашата проверка. И сега за акаунтите. Това са изнесени точки за мониторинг – така се казва малко по-особено, които дават възможност за непосредствено слухово възприемане на информацията, която се прихваща от техническата служба от Държавната агенция „Технически операции“ например. И какво се получава на практика? Получава се така, че не заявителят, който иска използване на специални разузнавателни средства за доказването в досъдебно производство, което е образувано от него, а друг външен орган, който не е орган по прилагане, както е Държавната агенция „Технически операции“, да извършва тази дейност. Той да контролира разговорите, които се водят между лицата, за които са получени разрешения за тяхното, да кажем, проследяване, най-общо казано. След което, забележете, какво се получава – онзи, който е на тези изнесени точки, изнесени, защото те не са в Държавната агенция „Технически операции", а са в помещения, които са, да кажем, в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Тази информация, която се възприема слухово, този служител, който е там вътре в помещението, той си води записки, след след което тези записки носи на началника си и началникът, ако прецени, че е нещо важно, носи в прокуратурата, тоест едни куриери, едни машинописки. В това е превърнато Министерството миналата година по повод тези дела, за които се опитвам да обясня нещо. Напълно основателен е въпросът: трябва ли служители на МВР, които си имат достатъчно оперативно-издирвателна работа, да вършат онова, което трябва да свърши прокуратурата? Който от прокуратурата иска да използва и прилага специални разузнавателни средства, да бъде така добър да си поръча такива изнесени точки в прокуратурата и да контролира непосредствено слухово разговорите, които са му необходими, за досъдебното производство и разследване. И накрая, аз съм убеден, че това е извън закона. Още нещо ще добавя. Проследихме нормативната уредба – няма такава в Министерството на вътрешните работи! И ние в нашия доклад, който аз няколко пъти повтарям, сме готови да предадем на тази парламентарна комисия – това сме го отразили. И в заключение по въпроса. Някой каза: кога ще го предадете? Този доклад, уважаеми народни представители, не е моя собственост. Той е изработен в Министерството на вътрешните работи след задълбочени,

Господин Рашков, бихте ли могли да ни кажете, моля, дали са използвани и други средства по смисъла на Закона за СРС извън подслушването по отношение на конкретни лица, свързани с протестите? Документите, които имахме удоволствие да Ви представим с господин Бабикян – първата дата, когато беше поискано продължаване на специалните разузнавателни средства, беше 17 юли миналата година – бихте ли могли да ни кажете, моля, начална дата и крайна дата по данните, които имате Вие, тоест кога са започнали подслушванията и другите методи, ако има такива, и кога са приключили? Благодаря, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Хаджигенов. Заповядайте.

Госпожо Председател, господин Хаджигенов, уважаеми народни представители! Да, отговорът е категорично „да“. Освен подслушване са използвани и други способи от набора, който има в Закона за специалните разузнавателни средства, и по-конкретно, и най-често, освен способа по чл. 6 – подслушване, са използвани и проследяването и наблюдението. Въпросът е основателен. Искали са разрешения и са получавали безпрепятствено такива. Проследяването е осъществявано, естествено, там, където са били протестиращите граждани. граждани. Вие знаете това – някой от тези протестиращи граждани са били водени в полицейските управления по една леснообяснима причина – за да могат да снемат самоличността им, да разберат номерата на телефоните им и после вече е ясно какво ще се прави с тях. Трябвали са им данните. данните. Оттам са произтекли и доста неприятни събития, спомняте си, във връзка за които писа и пресата дълго време. Що се касае до сроковете. Сроковете е трудно да проследи МВР в настоящия етап, защото трябва да знаем всички искания, които са отправени. Вие ни предадохте, разполагаме с първоначални искания – искания Общо от документацията, която е представена, е видно, че са използвани доста дълги срокове за контрол на тези хора със специални разузнавателни средства, включително има такива и от началото на тази година. началото на тази година. Вие ще имате възможност да проверите всички процедури и тяхната законосъобразност. Благодаря Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към изразяване на отношение към отговорите на министъра от „Има такъв народ“. Имате право на пет минути да изразите отношение. Няма желаещи. От ГЕРБ-СДС – заповядайте, господин Биков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Служебен министър, уважаеми колеги! Господин Рашков, Вие раздвижихте въздуха. Това правите вече два три месеца – да пораздвижвате въздуха. Нищо конкретно не чухме. Не поискахме това изслушване, за да чуем това, което Вие говорите в някакви интервюта през последните два-три месеца. Ние поискахме това изслушване, за да чуем конкретни доказателства за твърденията, които Вие направихте по време на предизборната кампания. Сега от Вашето изслушване излиза, че твърденията са публични и няма никакъв проблем да бъдат споделени публично, доказателствата обаче са секретни?! Не мога да повярвам, че това е почтена позиция. Ако Вие настина сте смел човек, за какъвто се опитвате да се представите, а не сте някакъв социалистически милиционер, трябва да излезете от тази трибуна и да кажете с доказателства всичко, което знаете, а не да се криете сега и да мишкувате зад Закона, при положение че два месеца се правихте на мъж! Съжалявам, че говоря по този начин, но това изслушване губи на час по 117 хил. лв. на българските данъкоплатци. Толкова струва един част в парламента да Ви слушаме интервютата отпреди два месеца! Второ, помня как тръгна тази сага с подслушванията. Уважаемият господин Атанасов излезе, даде едно интервю и каза, че има подслушвани – 28 или 32 души.

Имате ли някакви наказани хора? Някакви хора били разнасяли листчета и ги унищожавали. Кои са тези хора? Вие разбрахте ли тези два месеца, или просто си говорите: „една жена каза“?

изслушването. Ще поискаме и други процедури, по които в крайна сметка да се запознаем с всички материали, които Вие твърдите, че сте събрали, защото ние не сме ги видели. Ние имаме достъп като народни представители до всичко това. Не само господин Хаджигенов. Да знаете! Вярно е, че Вие ходихте на закриването на кампанията на „Изправи се!“ и ясно показахте от която политическа сила сте, а че не сте служебен министър на вътрешните работи. Вие сте един човек, който направи политическа предизборна кампания в полза на една политическа сила и в ущърб на друга политическа сила. Нашата парламентарна група, господин Рашков, има много сериозни съмнения, че Вие изобщо знаете какво правите и какво говорите. Не се държите институционално, не се държите като вътрешен министър, държите се като човек, който организира активни мероприятия, и то аналогови. Аналогови! Преди малко Ви чух да казвате, че привиквали хора в полицията, за да им взимали телефона. Господин Рашков, вече има мобилни телефони и мобилни оператори. Ако МВР реши да вземе на някого телефона, може да го поиска от мобилния оператор.

добре. Нека обаче да не слагаме гражданите и протестиращите под един знаменател. На протестите имаше криминално проявени и хора, които са директно от криминалния контингент. Ние затова питаме: кои са тези хора, които са подслушвани? Ако е подслушван господин Васил Божков и негови организирани престъпни групи или членове на футболни агитки, които атакуваха Народното събрание със запалителни средства и с всякакъв вид други атрибути, то е нормално тези хора да бъдат по някакъв начин разследвани и да бъдат на вниманието на МВР. Не всички протестиращи бяха симпатични и интелигентни хора, отишли там с чисти чувства. Такива имаше, и те бяха мнозинството от протеста, но там има криминално проявени хора. И това е напълно нормално, и е работа на МВР да разследва тези хора. Ако Вие сте против това, ако сте против това господин Васил Божков да бъде на вниманието на органите на реда в България, това означава, че не

Добре. Едно изречение. Не сме доволни от това, което чухме. Ще продължим с нашите инициативи по тази тема и няма да я оставим. Не само господин Хаджигенов се занимава. Ние също ще се занимаваме и ще направим всичко необходимо хората да разберат, че сте лъгали два месеца. (Ръкопляскания от От „БСП за България“? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Днешното изслушване за пореден път доказа, че в България нарушаването на човешките права е институционализирано. Доказа, че за 12 години колегите от Политическа партия ГЕРБ и присъдружни единственият начин да крепят властта е да държат под подчинение българските граждани. За съжаление, от това изслушване се оказа, че в последно време нарушаването правата на българските граждани е минало всякакви граници. ДЕСИСЛАВА за над 120 души, които са били подложени под наблюдение, с прилагане на всякакви други специални разузнавателни средства – подслушване, преглеждане на телефони и каквото друго се сетите. Това минава границите на здравия разум, уважаеми колеги.

за да се гарантират оттук нататък правата на българските граждани, за да не може да има повече такива извращения със закони и със служители на държавата, защото те са били и принуждавани да го правят това нещо. За да изтече тази информация, това означава, че има и съвестни служители, които са подали тази информация за извършваните действия спрямо други български граждани – политици, протестиращи и каквито и да са. да са. Това не е първият случай, в който правителство на ГЕРБ, този едноличен режим, използваше службите, за да държи на подчинение българските граждани. Аз съм подавал също, когато господин Рашков беше председател на Бюрото, за такива действия. Въпросът е, че това е институционализирано. Това се прави вече законно. Прави се законно! Вие сте намерили вратички в Закона да го правите, така че и прокурорите, и съдиите да кажат: „Всичко е точно!“ Да, ама не е точно. Българските граждани са мачкани. Колеги,

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, това изслушване днес постави доста въпроси, които витаят в публичното пространство отдавна и очакват законова регламентация. Защото се оказва, че на практика, в резултат на определени законови празноти, се дава възможност за злоупотреба с тези средства. Иначе, колегите от ГЕРБ казват, че ще бъдат много активни по темата, но отказаха да участват в парламентарната Комисия, която беше формирана от парламента. (Шум и реплики.) Това е инструментариумът, уважаеми дами и господа. Би трябвало да се уважава институцията и да се участва активно в нейната работа, а не да правим шоу тук, в пленарната зала. По отношение на законовите празноти или по-точно създадените законови възможности за злоупотреба. Последните години, по мое наблюдение, и не само, това, което чета, и това, което наблюдавам в публичното пространство, на практика се получи размиване на границата между изпълнителната и някои органи на съдебната власт, каквато е прокуратурата. Както се видя тук и се чу от министъра на вътрешните работи, на практика оперативен ръководител на службите в МВР и изобщо на специалните служби се оказа, че са прокурорите. А има разделение на властите! Това е недопустимо да се случва! В крайна сметка, защото, както каза министър Рашков, „Прокуратурата е орган за надзор за законност върху дейността на изпълнителната власт и нейните действия трябва да са публични.“ Това не са оперативни служби. Тук има двама бивши вътрешни министри – не знам дали биха си признали по какъв начин са работили с прокуратурата и откъде са идвали указанията за тяхната дейност. На последно място, много е важно на базата и на това изслушване, и на работата на Комисията да бъдат набелязани онези необходими законови изменения, които да затворят вратичките за злоупотреба със специалните разузнавателни средства, защото очевидно се е злоупотребявало. Може ли в днешна демократична България – член на НАТО и Европейския съюз, да се образуват дела за държавен преврат по чл. 95 от Специалната част на Наказателния кодекс? Това е абсолютен анахронизъм! Друг е въпросът, че работим по Наказателния кодекс от 1968 година, както се казва. Това обаче е абсолютна злоупотреба. Разберете! Не може хора, излезли публично на площадите да изразят своето отношение към властта, да им образуваш наказателно дело за преврат. Ами къде са обвинителните актове? Защо прокуратурата не вземе да внесе обвинителни актове в съда срещу лицата, които са подготвяли преврат? Защото всичко това е измислено, за да може да се събира оперативна информация с политически цели и да се злоупотребява с нея. Благодаря. Благодаря Ви, господин Атанасов. От „Движението за права и свободи“? Няма желаещи. От „Изправи се БГ! Ние идваме!“ Заповядайте, госпожо Дончева. Уважаеми колеги, аз не съм доволна от отговорите на министъра, които нямаше как обаче да бъдат други, след като вече сме създали Комисия, която да обследва и използването на специални разузнавателни средства, и използването на други инструментариуми на МВР. Но въпреки всичко ГЕРБ зададе това изслушване днес. И се питам в задачата, като сте толкова големи любители на употребата на парламентарно време

Вие днес отивате на това изслушване? За по-старите парламентаристи е ясно, че това изслушване се прави, за да може и парламентарната група на ГЕРБ да внуши определени неща, които желае да внуши, и смята, че ще бъдат в нейна полза. Добре, това е абсолютно резонно – така правят всички, така правите и Вие. Във връзка с това обаче, което питахте

отсега ние ще сме за върховенството на закона. И аз ви питах тогава, щом отсега значи досега не бяхте за върховенството. Е добре, ама, като от миналия ден казахте, че отсега ще бъдете, защо още в сряда решихте да не бъдете? Щом законът е закон, той е закон и е приет, за да се спазва. Да, известно е, че в България законът е врата в полето и го спазват баламите, и това е наш проблем като народни представители да пречупим тези нагласи в нацията, но за да ги пречупим в нацията трябва най-напред да ги пречупим в себе си. За какво се използват СРС-та, за какво се използват прокуратури и за какво се е използвал целият този инструментариум миналата година? Ако имахте малко чувство за самосъхранение, първо щеше да Ви извади очите обстоятелството, че всички тези мероприятия са използвани по текст за преврат. По текст за преврат е забранено да се използват такива мероприятия! И това означава не само незаконност, това означава начин на мислене, когато има някой сатрапски начин на мислене, това е непроменимо, това е политически манталитет. И смятам, че, ако парламентът трябва да даде отпор, той трябва да даде отпор на този политически манталитет, който и да е негов вносител. И тъй като сега ГЕРБ ще бъде в опозиция първото, което трябва да Ви идва наум, е, че трябва Вие да сте носители на пречупването, а не ние другите.

Чуваме се. Няма промяна на закон – нова, стара или никаква, която да ни свърши работа, ако няма добра воля, ако няма добра воля да се спазва законът и добра нагласа, че обществото не се управлява със сатрапски средства, ние не сме за тук. Смятам, че наша обща воля и наше общо желание трябва да бъде да се даде друга визия на парламента, друга визия на хора, които имат отношение към закона и правилата. Щом ще сме за върховенството на закона и правилата, моля да бъдем за това и интерпретацията и към миналото да бъде такава. Министърът на вътрешните работи Ви каза, че ще Ви даде материалите и в комисиите.

че обществото не следва да се управлява със сатрапски средства и миналата седмица видяхме такива в пленарната зала, и сме за върховенство на закона и справедливост. Поради това считаме, че тази тема трябва да бъде разгледана именно в пленарната зала на Народното събрание, а не единствено и само от сформираната Временна анкетна комисия. Всички ние като народни представители имаме право

няма да отнемам повече от 30 секунди още. И на основание чл. 50 това изслушване да бъде проведено в закрито заседание, както и да се проведе изслушване на председателя на Бюрото за контрол на СРС. Разбрахме, че докладът за 2020 г. вече е внесен в Деловодството. Госпожо Митева, предавам Ви необходимите подписи, които нашата парламентарна група е събрала

Предлагате прекъсване от името на група или не, или чакате, аз да я обявя? (Реплики: „Почивка.“) Няма фиксирано такова правно основание в Правилника – като почивка, нито прекъсване от председателя по негова инициатива.

правомощията на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34в, ал. 6, т. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства РЕШИ: Прекратява правомощията на Илко Димитров Желязков, като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.“ Моля, режим на гласуване.

служебния проект: „Проект! РЕШЕНИЕ за прекратяване правомощията на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за независимия финансов одит РЕШИ: Прекратява правомощията на Стефан Александров Белчев като член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.“ Моля, режим на гласуване.

След като има желание за почивка – 30 минути, прекъсване.